индекси на строителната продукция през месец октомври 2020 г.; инфлации и индекси на потребителските цени за месец ноември 2020 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. декември 2020 г.: „1. Повторно гласуване на оспорените разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, приет от Народното събрание на 28

С Доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения ще ни запознае господин Иванов. ДОКЛАДЧИК СТАНИСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, преди да Ви запозная с Доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, искам да направя процедура за допуск в залата

Имаме кворум, колеги. Продължаваме. Моля, режим на гласуване по направената процедура за допуск на заместник-министъра. Господин

от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, приет от Народното събрание на 28 октомври 2020 г.“ По оспорените текстове има направени предложения от народните представители Иглика Иванова-Събева, Станислав Попов, Станислав Иванов, Павел Христов и Димитър Петров. Комисията подкрепя по принцип предложението по § 18. Комисията предлага следната

или акт на Европейския съюз, извършва по занятие обществен превоз на пътници, се наказва с лишаване от свобода от една до три години. (2) Когато деянието по ал. 1 е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване, или чрез използването на неистински или преправен документ или на документ с невярно съдържание, наказанието е лишаване от свобода от две до пет години и с глоба от две до десет хиляди лева. (3) В случаите по ал. 1 и 2 моторното превозно средство, послужило за извършване на деянието, се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е, а когато липсва или е отчуждено, се присъжда неговата равностойност.“

(ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители!

Тогава в тази зала, уважаеми колеги, ние Ви казахме къде са проблемите. Сега искам да благодаря и на Транспортната комисия, и на колегите, които са подготвили текстовете, защото се вслушахте във всички наши критики критики или препоръки – както искате, така го разбирайте. Тогава Ви казахме, че няма как и в Наказателния кодекс, и в Закона за автомобилните превози да бъде предвидено наказание за едно и също нещо – сега го разделяме. Тоест административното наказание си е административно наказание, наказателното преследване си е наказателно преследване. Не може за едно и също нещо да бъдат приложени и двете мерки. Второто, за което тогава настоявахме, беше отделянето на споделеното пътуване. Нашите притеснения бяха, че под наказателно преследване ще попаднат всички тези, които извършват така нареченото споделено пътуване, именно с текста, където се определя понятието „икономическа изгода“, „срещу заплащане“ или „търговска дейност“. Сега отпадането на съюза „и/или“ вече решава този проблем, тоест трябва да има и двете неща – и „икономическа изгода“, и „заплащане“. И хората, които извършват споделеното пътуване, вече могат да бъдат спокойни. Притесненията ни бяха и в размера на наказанията – 10 години затвор тогава за споделено пътуване или нерегламентиран превоз. И тази норма виждам, че е отпаднала. Тоест разговорът

се днес българският парламент да направи така, че да имаме законодателство, което да реши проблема. Само че, уважаеми колеги, ние ще подкрепим тези текстове, с ясното съзнание, че те няма да решат проблема за нерегламентираното пътуване, нерегламентираните превози, ако нямаме управляващо правителство, което да не е корумпирано, което да не прикрива престъпленията, което да не налага наказания. Ако това нещо го няма, каквито и текстове да приемаме тук, няма кой да ги приложи. Понеже критиките тогава бяха: защо оставяте общини – това е към превозвачите, между другото, те критикуваха – колко общини са останали без превоз заради нерегламентиран превоз и колко и колко хора има загинали вследствие на нерегламентиран превоз, си позволих да питам отново двамата министри, защото, като не знаеш, питаш. Питах министъра на вътрешните работи колко загинали има вследствие на нерегламентиран превоз. Отговорът беше: „В Министерството на вътрешните работи няма информация за загинали вследствие на нерегламентиран превоз.“ Тоест според министъра и Министерството няма такива загинали хора. Вторият въпрос: колко общини са останали без транспорт вследствие на нерегламентиран превоз? Отговорът от министъра на транспорта е, че няма такива общини вследствие на нерегламентиран превоз. Има вследствие на отказали се превозвачи, поради липса на пътници, но вследствие на нерегламентиран превоз няма останали общини без транспорт. Това, разбира се, не е така. Ние всички сме наясно, че има такива общини, но няма контрол, няма кой да го констатира, за да може да ни информира, че вследствие на нерегламентиран превоз има и загинали, има и общини без транспорт. без транспорт. Уважаеми колеги, пак казвам: ще подкрепим текста, но голямата отговорност е на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на транспорта, на Министерството на финансите, да си извършват контролните функции, да си извършват контролната дейност, да налагат наказания, за да може този порочен модел на транспортна дейност да бъде прекратен. Тъй като гледаме и Закона за автомобилните превози, остава нерешен въпросът – казвам го само за информация, колеги, с един тип моторни превозни средства – 8+1, който ще се стовари отново следващите седмици по транспорта и на Вашето внимание, където трябва да решим какво правим с този тип моторни превозни средства, които са нито таксиметрова дейност, нито автобусни превози, но в същото време транспортните фирми, туроператорите ги използват и трябва да им намерим някъде законодателно място. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Свиленски. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Госпожо Събева, заповядайте за изказване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Във връзка с необходимостта от регулация на тези важни обществени отношения, свързани с охрана на живота и здравето на гражданите, ползващи обществен превоз, от една страна, и категорично противодействие и недопускане на нерегламентиран превоз, от друга, прецизирахме и изчистихме текста на разпоредбата на правната норма на чл. 234 от Наказателния кодекс, която предлагаме да се създаде. За целта, за да е категорично ясно на всички и да няма каквито и да било съмнения и отправни точки за неправилно тълкуване на законовата разпоредба и нейната безспорна неприложимост за така нареченото споделено пътуване, конкретизирахме, че общественият превоз на пътници без изискуемите за това документи следва да е извършван по занятие, за да са приложими санкциите, предвидени в разпоредбата на тази правна норма. Терминът „по занятие“ е обективен белег, който не зависи от субективното отношение на правните субекти. Сделките трябва да се извършват системно, постоянно и основно с цел печалба, с намерението тя да е източник на постоянен доход. Броят на сделките и техният размер, реализираната печалба, са без значение, както без значение е дали това е основният източник на доходи. На следващо място, предприехме промяна в Закона за автомобилните превози. В § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона е предвидено, че съществуващият досега текст „заплащане или икономическа облага“, се заменя със „заплащане и икономическа облага“. По този начин считам, че в никого не би могло да продължи да съществува съмнение, че така нареченото споделено пътуване, е извън обхвата на разпоредбата на предлаганата от нас за създаване правна норма. На следващо място, за да се направи ясно и категорично разграничаване на деянието, както и да може безспорно да се определи кога съставлява административно нарушение, кога престъпление, сме предприели промени в Закона за автомобилните превози и по-конкретно чл. 96, ал. 2. Предвижда се да се отнеме в полза на държавата превозното средство, послужило за извършване на деянието както по основния, така и по квалифицирания състав. За тази цел сме извели санкционната разпоредба в нарочна ал. 3 от чл. 234г от Считам, че по този начин сме предложили текстове, които, на първо място, отговарят на целта, която преследваме. На второ място, чрез така предложените текстове, ще се постигне нужната регулация на тези така важни обществени отношения, свързани с охрана на живота и здравето на гражданите, и не на последно място, ще се противодейства на нерегламентирания превоз на пътници по изискуемия начин. Текстовете са ясни и недвусмислени, което ще доведе до точното им и безпротиворечиво от правоприлагащите органи. Размерът на наказанията, които сме предвидили, също квалифицирам като оптимален и справедлив и съразмерен на извършеното по основния състав от една до три години, а по квалифицирания състав от две до пет години, съответно и глоба от 2 до 10 хил. лв. Считам, че чрез така определената санкция за подобно неправомерно поведение, ще бъдат постигнати целите, както на индивидуалната, така и на генералната превенция, без да се допуска онеправдана репресия по отношение на правонарушителя. Искам да благодаря на членовете на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, които подкрепиха така формулираните текстове и се стигна до консенсус по тях. Поради всичко, което изложих, считам, че ще подкрепите предложените текстове с приемането и влизането в сила, на които ще бъде разрешен така сериозният проблем относно париране на нерегламентирания превоз на пътници. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, уважаема госпожо Събева. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване

По § 19 по оспорените текстове има предложение от народните представители Иглика Иванова – Събева, Станислав Попов, Станислав Иванов, Павел Христов и Димитър Петров.

се разрешава проблемът, който беше повдигнат в тази зала от колеги за така наречените два лева. Уважаеми колеги, съгласен съм, че когато съществуваше съюзът „или“ може би имаше тълкувания на това дали, когато се дадат два лева, така наречените два лева от колегите, това ще съставлява престъпление. Затова ние премахваме съюза „или“ и поставяме съюза При това положение текстът става: „когато има заплащане и икономическа облага“. Мисля, че тук е недвусмислено, че когато говорим за това гражданите помежду си, когато споделят пътуването, да споделят само горивото, най-образно казано, това не съставлява престъпление. Защо правим това, колеги? Защото, когато държавата даде 30 милиона при при първата ковид ситуация и 30 милиона предстои сега да бъдат дадени на транспортния бранш, тези пари щяха да отидат може би, ако мога да използвам един израз „на вятъра“, защото нямаше да бъдат затворени всички кранчета, откъдето можеше да изтичат нерегламентирано средства. Нерегламентираните средства щяха да изтичат именно от тези превозвачи, които осъществяват нерегламентиран превоз. Поради тази причина считам, че текстовете трябва да бъдат подкрепени. По отношение изказванията за нерегламентирания превоз, които чух преди малко от колеги, за починалите при ПТП-та от нерегламентиран превоз. Колеги, искам да Ви кажа, че такова понятие „нерегламентиран превоз“ няма и поради тази причина няма как да бъде измерено колко са загиналите при ПТП-та от нерегламентиран превоз. Затова отново искам да подчертая, че с предложените от нас текстове нас текстове споделеното пътуване ще остане споделено пътуване, без по никакъв начин да се засяга от предложените от нас промени в Наказателния кодекс. Благодаря. Благодаря, господин Иванов. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Също не виждам. Подлагам на гласуване окончателната редакция на § 19, предложен от Комисията. Господин Кърчев?

БЪЛГАРИЯ. Вносител е Министерският съвет на 17 август 2020 г., приет на първо гласуване на 24 септември 2020 г. Господин Попов, заповядайте да ни запознаете с Доклада за второ четене.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „Доклад на Комисията по отбрана относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България,

„Закон за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

По § 4 има предложение от народния представител Константин Попов. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4: „§ 4. Чл. 16 се отменя.“ По § 5 има предложение от народния представител Константин Попов. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5: „§ 5.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България е поредният опит чрез въвеждане на нови формулировки да се реши проблемът с некомплекта от личен състав в Българската армия, вместо да се тръгне към предлагането на много по-рационални решения. Вече 12 години след прибързаното решение за въвеждане на професионална армия никой от управляващите не иска да приеме факта, че доброволна служба при съществуващите условия във въоръжените сили няма да има, ако службата в тях не стане атрактивна за младежите и съпоставима с другите професии на труда. Само по желание и като се въведе срочна служба в доброволния резерв, ще се увеличи броят на подготвените български граждани за защита на Отечеството. Сега има възможност в съществуващите разпоредби, както в Закона за резерва, така и в Закона за отбраната и въоръжените сили, да се приемат на служба български граждани, но никой не иска да го направи. Вместо да се бият на входа на формированията за предложената от управляващите военна служба, младите хора бягат от нея, защото не е престижна, не е атрактивна, защото не ги удовлетворява и не е професия за цял живот,

да ни кажат какви са нагласите в обществото, защото без никакви психологически изследвания предварително ние правим тези изменения. Не се знае колко души са заявили, че ще приемат доброволно да служат в период за шест месеца и повече срещу 1000 лв. заплата. Ако това се потвърди, ние ще гласуваме, но в момента не знаем също и дали работодателските организации са готови да освободят някого, за да отиде да служи и да му пазят мястото, докато се върне след шест месеца. Никой не прави такива изследвания, само словесни еквилибристики. Спомням си едно непрофесионално изследване на една неправителствена организации през далечната 2013 г., когато военнослужещите ходеха на мисии, службата беше атрактивна и имаше голямо желание. Въпреки това 70% от младите хора отговориха, че не желаят да служат в армията, а само 8 – 10% тогава пожелаха да служат в нея. Така че нещата са извън контрола на правителството и обществото не ги приема адекватно. А с нови формулировки проблемът няма да се реши без промени в нормативната уредба. В това се увериха и много държави американски щати и Канада, които предприемат решителни мерки. Ние продължаваме да изоставаме и да чакаме момента, когато няма да има кой да се качи дори и на новите бронирани машини, които някога ще получим. Интересно е, че самите управляващи посочват в мотивите, че само 70 човека са получили военна подготовка за служба от 2015 г. насам, което е потвърждение на това, което казах досега.

тръгнат младите хора да служат в армията и ще попълнят военните формирования за мирно време. А за военно време кога ще ги попълваме? Това не е ли още по-голям проблем? Освен това се предлага и въвеждането на Военно окръжие, което да бъде второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Тъй като досега е нямало юридическа правосубектност, му се дава такава, с ранг на въоръжени сили, което е недопустимо. Тъй като през годините милиони армии са мобилизирани с военни окръжия и бюра по места и, разбира се, Министерството на отбраната и Щабът на отбраната, респективно Министерският съвет, трябва да носят отговорност, а не да се прехвърлят правата на Централното военно окръжие. Разбира се, има и други въпроси, които ще засегнем в дебата. Поради тази причина ние няма да подкрепим

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Ние разбираме позицията на БСП, че тя няма да подкрепи този законопроект. Нормално е, опозиция е. Разбираме я, че тя всъщност приема тази промяна и затова няма да гласуват „против“ и ще се въздържи. Това е нормално, но не приемаме мотивите, които бяха изказани. Не приемаме, че със статистики и положения от 2013 г. – не си спомням кой управляваше тогава, се описва днешното състояние, защото за близо четири години настъпиха сериозни промени във въоръжените ни сили. Беше отчетено от Министерството на отбраната, че за миналата година – 2019 г., броят на постъпилите на кадрова военна служба надхвърля броя на напусналите редовете на въоръжените сили, което ясно показва тенденция, обратна на съществуващата в предходните години, която тенденция се изразяваше в регулярните доклади за състоянието на отбраната с израза „ерозия на отбранителните способности“. Информацията, която е публична днес – за течащите конкурси през тази 2020 г., затвърждава окончателните данни от миналата година. от миналата година. Тя показва, че броят на кандидатстващите за кадрова военна служба многократно – многократно, подчертавам, надхвърля броя на обявените позиции. В някои видове въоръжени сили това е съотношение едно на над десет човека, кандидатстващи за военна служба. Това е обяснимо в условията на тежката икономическа криза, която преживява България. Можем да кажем – малка утеха, кризата и увеличаването на безработицата, съчетано с тригодишното увеличаване на заплатите в сектор „Отбрана“, които следващата година отново ще бъдат увеличени, което прави на четиригодишна база 48% увеличение на заплатите, това води до засилен интерес към наборната военна служба. Промените на този закон въвеждат доброволна военна служба, нов начин на служене на страната, като възможност за постъпване на кадрова военна служба или за попълване на резерва. Аз съм убеден, че тази законодателна стъпка, ако бъде последвана от едно добро управление на нашите въоръжени сили, едно добро ръководство на Министерството на отбраната, каквото имаме несъмнено в последните четири години, ще даде своите резултати още следващата година. Апелирам към отговорно патриотично отношение и гласуване на този законопроект. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Михов. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Преминаваме към гласуване. Моля, колеги, заемете местата си в залата

предложение на народния представител Константин Попов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8: „§ 8.

„7. към датата на сключване на договора за служба в доброволния резерв да им остават не по-малко от две години до навършване на пределна възраст за служба в доброволния резерв

Когато договорът за служба в доброволния резерв се сключва само за периода на подготовката и участието в операция или мисия извън територията на страната, кандидатите за резервисти, за назначаването на които се изисква медицинско или друго специално образование, могат да са и лица, назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.“ 4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея: в т. 1 думите „сержантите (старшините), офицерските кандидати и младшите офицери“ се заличават; б) точка 2 се изменя така: „2. за сержантите (старшините), офицерските кандидати, младшите офицери и старшите офицери – 60 години;“

По § 9 има предложение на народния представител Константин Попов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9: „§ 9. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения: 1. В текста преди т. 1 думите „преди изтичането на срока“ и запетаята след тях се заличават. 2. Създава се нова т. 2:

Преминаваме към гласуване на следните текстове:

и подкрепя по принцип предложението по т. 1, буква „б“ и по т. 2. Предложение на народния представител Константин Попов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 19: „§ 19.

Подготовка на българските граждани за защита на Отечеството Раздел I Обучение на ученици и студенти за защита на Отечеството Чл. 56. (1) Гражданите на Гражданите на Република България в двата етапа за придобиване на средно образование се обучават за усвояване на знания и придобиване на умения, свързани със защитата на родината, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисиите и задачите на въоръжените сили. (2) Обучението по ал. 1 се осъществява в часа на класа, в рамките на не по-малко от общо 10 учебни часа от определените часове на класа. (3) Извън часовете по ал. 2 обучение за усвояване на знания и придобиване на умения, свързани със защита на родината, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисиите и задачите на въоръжените сили, може да се осъществява в избираеми и/или във факултативни учебни часове. часове. (4) Обучението по ал. 2 и 3 се извършва от военнослужещи или цивилни служители от въоръжените сили и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, преминали подготовка за обучение на ученици. Чл. 57. (1) Българските граждани със статус на студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“, и тези с висше образование могат да кандидатстват във висше военно училище за придобиване на квалификация „Офицер от резерва“, ако отговарят на следните изисквания: 1.

3. да са психологично пригодни за военновременна служба; 4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; 6. да не навършват 40 години в годината на кандидатстване. (2) Студентите Студентите във висшите военни училища се обучават за придобиване на допълнителна квалификация „Офицер от резерва“, ако отговарят на изискванията по ал. 1. ал. 1. (3) Годността за военновременна служба по ал. 1, т. 2 се определя от военномедицински органи при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната. (4) Психологичната пригодност по ал. 1, т. 3 се определя от специализирани звена и органи по психологичното осигуряване при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната. (5) Обстоятелството по ал. 1, т. 4 се установява служебно. (6) Българските граждани по ал. 1 сключват договори за обучение за времето на обучението им се осигуряват: 1. настаняване, безплатна храна или левовата ѝ равностойност и униформено облекло при условия и по ред, определени с наредбата на Министерския съвет по чл. 58, ал. 1; 2. задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност вследствие на злополука при изпълнение на задължения във връзка с обучението. (7) Завършилите обучението по ал. 1 полагат военна клетва, присвоява им се първо офицерско звание по резерва при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона, и се зачисляват в запаса. (8) На студентите, които се обучават за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по граждански специалности, придобили квалификация „Офицер от резерва“, се заплаща част от семестриалната такса за обучение в съответното висше училище при условия и по ред, определени с наредбата на Министерския ал. 1. (9) За времето на обучението по ал. 1 обучаемите имат право да използват оръжие, боеприпаси, взривни вещества и и пиротехнически изделия в съответствие с програмите на обучение по ред, определен с уставите и с други актове, прилагани във въоръжените сили. Чл. 58. (1) Съдържанието, редът и начинът за провеждането на обучението по чл. 56 и 57 се определят с наредба на Министерския съвет. съвет. (2) Осигуряването на обучението по чл. 56 и 57 е за сметка на бюджета на Министерството на отбраната. Раздел II Срочна служба в доброволния резерв Чл. 59. (1) Срочна служба в доброволния резерв се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца. (2) Редът за преминаване на срочната служба в доброволния резерв се определя с правилника за прилагане на закона. закона. (3) Финансовото осигуряване на срочната служба в доброволния резерв е за сметка на бюджета на Министерството на отбраната. Чл. 59а. Срочната служба в доброволния резерв включва последователно преминаване на следните етапи: 1. начална военна подготовка; 2. специална военна подготовка; 3. изпълнение на задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили. Чл. 59б. Чл. 59б. (1) На срочна служба в доброволния резерв се приемат пълнолетни български граждани, които отговарят на следните изисквания: 1. да имат завършено най-малко основно образование; 2. да са годни за служба в доброволния резерв; 3. да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв; 4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; 5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; 6. да нямат друго гражданство; 7. да не навършват 40 години в годината на кандидатстване; 8. да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка. (2) Министърът на отбраната може да определи длъжности за резервисти на срочна служба в доброволния резерв, които да се заемат от български граждани с двойно гражданство, при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация. (3) Годността за срочна служба в доброволния резерв по ал. 1, т. 2 се определя от военномедицински органи при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната. (4) Психологичната пригодност за срочна служба в доброволния резерв по ал. 1, т. 3 се определя от специализирани звена и органи по психологичното осигуряване при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната. (5)

на срочна служба в доброволния резерв, се обявяват със заповед на министъра на отбраната и се публикуват на интернет страниците на Министерството на отбраната и на Централното военно окръжие. (2) Длъжностите по ал. 1 се заемат от български граждани, които отговарят на изискванията на чл. 59б, по ред, определен с правилника за прилагането на закона. 59г. (1) Правоотношението по изпълнение на срочната служба в доброволния резерв възниква въз основа на договор, който се сключва с министъра на отбраната или с оправомощени от него длъжностни лица. лица. (2) Редът за сключване на договора за срочна служба в доброволния резерв се определя с правилника за прилагането на закона. (3) В договора по ал. 1 се определят наименованието на длъжността, на която резервистът се назначава, съответстващото военно звание, срокът на договора и продължителността на етапите по чл. 59а, мястото на службата, възнаграждението, правата и задълженията на страните по договора, и се посочват данни за работодателя/органа по назначаване на резервиста. (4) За времето на изпълнение на договора по ал. 1 резервистите са със статус на военнослужещи с правата и задълженията, съответстващи на заеманата длъжност, с изключение на правата по чл. 226,

ползването на военните клубове, почивната и спортната база по чл. 226г, и чл. 226з от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република ограниченията по чл. 182, ал. 1 и чл. 188 от същия закон. Чл. 59д. Договорът по чл. 59г, ал. 1 може да се прекрати преди изтичането на срока, без всяка от страните да дължи предизвестие, в следните случаи: 1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 2. след приключването на първия или на втория етап по писмено предложение на всяка една от страните; 3. при неизпълнение на задължение по този закон или по договора; 4. при отнет или отказан достъп до класифицирана информация, ако заеманата длъжност изисква такъв; 5. при приемане на военна служба; 6. ако резервистът престане да отговаря на някое от изискванията по чл.

За времето на срочната служба в доброволния резерв резервистът получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното военно звание. звание. (2) Размерът на основното месечно възнаграждение по ал. 1 се определя с акт на министъра на отбраната. Чл. 59ж. По време на изпълнение на срочната служба в доброволния резерв на резервиста се осигурява настаняване при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната. Чл. 59з. Чл. 59з. (1) За времето на изпълнение на договора за срочна служба в доброволния резерв резервистът има право на неплатен служебен отпуск от работодателя/органа

и 3 от Закона за съдебната власт. (2) По време на изпълнението на срочната служба в доброволния резерв трудовото или служебното правоотношение с резервиста не може да бъде прекратявано от страна на работодателя/органа на работодателя/органа по назначаването, освен при закриване на предприятието по чл. 328, ал, 1, т. 1 от Кодекса на труда или при закриване на администрацията по чл. 106, ал. 1,

има право на парично обезщетение от държавата за времето, през което резервистът е бил на срочна служба в доброволния резерв, при условията и по реда на чл. 46. Чл. 59и.

При прекратяване на договора резервистът има право на парично обезщетение за неизползвания платен отпуск по ал. 1. ал. 1. (3) Условията и редът за ползване на отпуска, както и размерът на паричното обезщетение за неизползвания отпуск по ал. 2 се определят с правилника за прилагането на закона. Чл. 59к. След изпълнение на договора за срочна служба в доброволния резерв по чл. 59г, ал. 1 българските граждани могат да бъдат приети без провеждане на конкурс: 1. на военна служба, ако отговарят на изискванията за

2. на служба в доброволния резерв, ако отговарят на изискванията по чл. 24. Чл. 59л. Българските граждани, преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация,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

чл. 56, ал. 4 думите „въоръжените сили и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната“ да се заменят с „Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия“. И второ, в редакцията на чл. 57 да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

който се казва, че финансовото осигуряване на доброволния резерв е за сметка на бюджета на Министерството на отбраната. Самото приемане на тези изменения след приемането на държавния бюджет още веднъж показва, че ние не взимаме на сериозно окомплектоването на Българската армия. Именно и в тази посока и господин Гаджев оттегли неговите предложения, което не кореспондираше и с основните разбирания дори и на управляващите. Аз считам, че не е сериозно всичко да става за сметка на бюджета на Министерството на отбраната, тъй като в персонала, за който са планирани средства, знаем, че те са повече за списъчния състав, отколкото за щатния състав и от тая гледна точка пари за доброволния резерв няма. Още повече и в мотивите така е записано, че тези изменения не влияят и на държавния бюджет. Те след като не влияят на държавния бюджет, това означава, че Министерският съвет също не носи отговорност за окомплектоването на Българската армия. Именно в това отношение считам, че ние сме прави, че този закон е слагане на каруцата пред коня, след като вече държавният бюджет е гласуван, а ние сега само отбиваме номер – предложенията да минат. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Милев. Има ли реплики? Други изказвания? Не виждам. Прекратявам разискванията. Преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване предложението на господин Гаджев за редакция в чл. 56, ал. 4. Гласували

ал. 4. Гласували 106 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 19. Предложението е прието. Подлагам на гласуване второто предложение за редакционни поправки в текста,

По § 19 има предложение на народния представител Константин Попов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя

По § 22 има предложение на народния представител Константин Попов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 23: „§ 23.

г) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думите „63 години“ се заменят с 65 години;“. 2. Създава се ал. 5: „(5) Пределната възраст за служба в запаса на лицата по ал. 1, т. 3 е 63 години.“

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 23: „§ 23.

„2. за сержантите (старшините), офицерските кандидати и младшите офицери – 60 години;“ в) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея думите „60 години“ се заменят с „62 години“; г) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думите „63 години“ се заменят с „65 години“. 2. Създава се ал. 3: „(3) Пределната възраст за водене на военен отчет на запасните, прекратили служебните си правоотношения със структури по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, е 63 години.“ По § 23 има предложение на народния представител Константин Попов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция

езици, преминаване на службата и здравен статус“. 2. В ал. 3 думите „семейно положение и гражданство“ се заменят със „семейно положение, гражданство и акт за смърт“. 3. В ал. 4 думите „съответните училища“ се заменят със „съответните гимназии и средни училища, спортни училища, училища по културата и училища по изкуствата, както и от водените регистри съответно по чл. 50, ал. 2,

По § 25 има предложение на народния представител Константин Попов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 26: „§ 26.

Няма. Ще подложа на гласуване следните текстове: редакцията, предложена от Комисията за текста на § 19, който става § текста на вносителя за § 20, който става § 21, с предложението на заместване в текста, направен от Комисията; текста на вносителя за § 21, който става §

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 28. става § 28. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 29. По § 29 има предложение на народния представител Константин Попов. Комисията подкрепя

става § 32. Предложение на народните представители Красимир Богданов, Милен Михов, Борис Вангелов, Юлиан Ангелов, Деан Станчев, Александър Сиди, Мария Цветкова, Мария Цветкова, Калин Поповски, Йордан Йорданов, Стоян Божинов, Искрен Веселинов и Александър Сабанов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Милен Михов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

В чл. 4, т. 1 след думата „запаса“ се добавя „курсантите от висшите военни училища“.

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 36: „§ 36. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на

редакционно предложение – текстът в § 34, който става § 36, а именно с „изключение на чл. 57, ал. 2, който влиза в сила от 1 септември 2022 г.“ да отпадне.

Не виждам. Преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване предложението за редакция в § 34, който става § 36, направена от народния представител Милен Михов. Гласували

текста на вносителя за наименованието на подразделението; текста на вносителя за § 27, който става § 28, и § 28, който става § текста на вносителя за § 29, който става § 30 с предложените от Комисията замествания в текста; текста на вносителя за § 30, който става § 31; и § 31, който става §

на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Процедура за допуск първо, господин Председател. Моля, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, да бъде разрешен допуск в пленарната зала на господин Николай Павлов, заместник-министър на младежта и спорта.

От името на вносителя Докладът беше представен от господин Николай Павлов. В своето изложение той информира народните представители, че Годишният доклад за младежта се изготвя на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за младежта, приет от Народното събрание на 5 април 2012 г. Годишният доклад за младежта 2019 г. представя информация за състоянието на младежта в страната и отчита предприетите мерки от страна на отговорните институции в изпълнение на целите на държавната политика за Доклада са използвани данни от Националния статистически институт, ЕВРОСТАТ и други национални и международни проучвания, като резултатите показват, че някои тенденции, като например младежката безработица и броят на отпадналите от образователната система младежи, бележат трайно намаляване. За целите на Доклада, чийто възложител е Министерство на младежта и спорта, е реализирано проучване сред целева група 15 – 9 години. Въпросите, заложени в проучването, следват основните теми и приоритети на Националната програма и Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г. Докладът предоставя информация относно програми, проекти и мерки за заетост и обучение, финансирани със средства от държавния бюджет. Запазва се тенденцията за повишаване активността на институциите по отношение на предоставянето на социални услуги за деца, младежи и семейства, насочени към подкрепа на уязвими групи. Докладът отчита, че българските младежи нямат сериозни социални дефицити. Ключов въпрос относно младите хора е индикаторът за степен на удовлетвореност от начина им на живот. Данните показват, че 75% сред младите в България са напълно удовлетворени или по-скоро удовлетворени от начина си на живот. Младежите, които са в тежко социално положение, са най-вече част от етническите малцинства, което се оказва основният фактор за ниския им социален статус. Подобряването на качеството на живот на най-уязвимите групи в обществото е част от политиката в областта на социалното включване. Тя се осъществява чрез редица програми и мерки, включително такива, които са насочени към децата и към младежта. Младежите в уязвимо положение в много по-голяма степен се нуждаят от подкрепа, свързана както с прехода им към самостоятелния живот, така и с предоставянето на възможности за реализация и създаване на условия за пълноценен живот в обществото. Социалните услуги са важен елемент при подкрепа на младежите, независимо дали се консултират, осъществяват работа по превенция на рисковете или подобрение на качеството на живот. В изпълнение на приоритета насърчаване на здравословния начин на живот Министерството на спорта администрира изпълнението по програма „Спорт за децата в свободното време“, като са реализирани 170 одобрени проекта по 40 вида спорт в 64 населени места, с общ брой участници 7000 деца и младежи под ръководството на 300 спортни специалисти. Финансирането по тази програма е в размер на 920 хил. лв. Наблюдава се тенденция към повишаване на броя на завръщащите се младежи в България след завършване на образованието си в чужбина. Голям е делът на младежите, които не проявяват интерес към политиката. Приоритет на Министерство на младежта и спорта е борбата и превенцията на всякакви форми на агресия и зависимости сред младите хора, във връзка с което се реализират дейности, заложени в отношение на Програмата за превенция на хронични незаразни болести са реализирани дейности, насочени към ограничаване на рисковите фактори, свързани с начина на живот (тютюнопушене, нездравословно хранене, ниска физическа активност, употреба на алкохол и други). Използвани са различни образователни методи и форми на обучение: беседи, лекции и дискусии. Докладът предоставя информация относно броя на деянията, извършени от водените на отчет в Детска педагогическа стая в съучастие на малолетни с непълнолетни. Отчетена е необходимостта от взаимодействие на институциите за провеждане на политиките за личностното и професионалното развитие на младите хора, както и за предотвратяване на причините, които пораждат престъпност и социално изключване.

последвалата дискусия народният представител Иван Ченчев изрази резерви относно ефективността на реализираните политики, мерки и дейности, насочени към младите хора в страната. В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване с 11 гласа „за“, 5 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи Проект на решение за приемане на Годишен доклад за младежта

Имате думата

На заседанието присъства господин Николай Павлов – заместник-министър на младежта и спорта, който представи Годишния доклад за младежта за 2019 г. Господин Павлов посочи, че информацията в Годишния доклад за младежта е съобразена с основните приоритети на политиката за младите хора в страната, залегнали в Националната стратегия за младежта (2010 – 2020) насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на международния и междукултурния диалог и повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

средногодишно през 2019 г. Към края на месец декември 2019 г. общият брой на социалните услуги в общността за деца и пълнолетни, включително от резидентен тип, е 1189, с общ капацитет 24 746 места. От тях подходящи за деца и млади хора на възраст от 18 до 25 г. са 763, капацитет 15 839. Данните в Доклада отчитат, че българските младежи нямат сериозни социални дефицити, като 75% от младите хора посочват, че са напълно удовлетворени или по-скоро удовлетворени от начина си на живот. Младежите, които са в тежко социално положение, са най-вече част от етническите малцинства, което се оказва основният фактор за ниския им социален статус. Половината от младите хора – 51 %, не познават гражданските си права, а трудовите – малко под половината – 46%. Най-големи дялове на запознатост на гражданските и трудовите права се регистрират след Младите хора в България са в голяма степен оптимисти, но все още е голям делът на младежите, които не проявяват интерес към политиката. Отчита се ниска ангажираност на младите българи в подобен тип дейност – членове на политическа партия, на асоциация, неправителствена организация или друг тип организация, членове на професионална организация. Очертава се необходимост от подобряване координацията между институциите за повишаване ефективността от мерките за ранно кариерно ориентиране, както и инвестиране в подходящи форми на обучение за придобиване на професионални умения и ключови компетенции и развиване на предприемачески дух. В заключение господин Павлов каза, че младите хора в България, като своите връстници в Европа, са изправени пред безброй предизвикателства, свързани с тяхното образование, реализация, качество на живот и така нататък. Групата на младите хора е една от най-динамичните поради бързия преход от една роля в друга – средно образование, висше образование, работа, семейство и така Това предполага ясен анализ и дефиниране на ясно постижими цели спрямо всяка една от определените групи, които влизат в общата съвкупност като млади. Данните еднозначно показват, че нюансите сред младежите налагат задължителна гъвкавост в планираните дейности и мерки. В дискусията взеха участие народните представители Весела Лечева, Виолета Желева и Галя Желязкова.

002-00-28, внесен от Министерския съвет на 15 октомври 2020 г. На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването, професор Костадин Ангелов, заместник-министрите на здравеопазването госпожа Светлана Йорданова и господин Слави Пачалов, господин Николай Павлов, заместник-министър на младежта и спорта, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентските и на неправителствените организации. Годишният доклад за младежта за 2019 г. беше представен от заместник-министъра на младежта и спорта – господин Николай Павлов, който информира народните представители, че Докладът се изготвя на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за младежта и се одобрява ежегодно от Народното събрание. Основна цел на документа е да покаже специфичните за тази целева група проблеми, начина на живот на младежите и техните нагласи и ценности, както и да отчете предприетите мерки за постигане на целите на държавната политика за младежта. Статистическите данни в Доклада отчитат, че България следва общата за Европейския съюз тенденция на застаряване на населението. Младите хора постоянно намаляват, като най-тревожна е тенденцията във възрастовата група от 15 – 24 години. Запазва се нивото на миграцията на младите хора от малките населени места към градовете, като повече от три четвърти от младежите живеят в градовете и само една четвърт в селата. През отчетния период Министерство на здравеопазването е реализирало в страната значителен брой дейности по промоция на здравето и профилактика на болестите сред деца и ученици в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 2020 г. Реализирани са редица активности за повишаване нивото на информираност, обучение и включване на младежите до 19 г. по приоритетите „тютюнопушене“, „алкохол“, „нездравословно хранене“ и „ниска физическа активност“. В изпълнение на Оперативна цел „Повишаване на сексуалната култура на младите хора“ от Националната стратегия за младежта 2010 – 2020, през 2019 г. Международният институт за младежко развитие PETRI – София към Националния център по обществено здраве и анализи провел кампании „Антиспин и антидрога“. През 2019 г. продължава и дейността на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“ подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Партньори на конкурса са Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Министерството на околната среда и водите, както и представителството на Европейската комисия в България. Беше подчертано, че в тазгодишното издание на конкурса са участвали рекорден брой ученици – над 5500 от 1-ви до 11-и клас от цялата страна, заедно с техните учители и родители.

отговорно поведение сред тях, целящо въздействие и промяна на поведенческите модели на младите хора. Основен приоритет на Програмата е осигуряването на подкрепяща и насърчаваща среда за личностна, професионална и социална реализация на младите хора в страната, чрез изграждане на социално отговорно поведение и превенция на формите на зависимост и агресия, с което да се подобрят качеството на живот и средата, в която живеят и общуват младите хора. По отношение на профилактичните прегледи през 2019 г. 52% от младежите декларират, че са възползвали от правото си на профилактичен преглед при личния лекар и само 24% при лекар по дентална медицина. Представителите на целевата група, които определят здравословното си състояние като отлично и много добро, са 90%. По отношение на физическата активност,

нагласите на младите хора по отношение на вредните навици показва категорично тяхната осъзнатост относно негативите, свързани с употребата на наркотици, алкохол и цигари, както и възможните последици при сексуален контакт без предпазни средства. Видно е, че образователните институции и обществото са създали у младежите аргументирани послания за вредността и опасността от изброените индикатори. Данните показват, че населеното място се оказва в най-голяма степен фактор, който очертава разликите между младите хора, като поради голямата динамика в тази група възрастта също е индикатор, който очертава разликите между младежите. Основните изводи в документа насочват вниманието на компетентните институции към ясно очертаване на групите сред младите хора, което да даде по-голяма възможност за изграждане на релевантни политики спрямо спрямо тях, като се прояви гъвкавост в планирането на координирани и целенасочени дейности и мерки в полза на младите хора в България. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, предлагам на вниманието Ви „СТАНОВИЩЕ относно Годишен доклад за младежта за 2019 г., № 002-00-28, внесен от Министерския съвет на 15 октомври 2020 г. На свое редовно заседание, проведено на 28 октомври 2020 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Годишен доклад за младежта за 2019 г., № 002-00-28, внесен от Министерски съвет на 15 октомври 2020 г. На заседанието присъстваха господин Николай Павлов, заместник-министър на младежта и спорта, Милена Андреева, директор на дирекция „Младежки политики“ в Министерство на младежта и спорта. Годишният доклад за младежта за 2019 г. беше представен от заместник-министър Николай Докладът се изготвя и внася на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за младежта. В Годишния доклад се излагат измененията в социално-икономическото положение на младежите и се отчита изпълнението на приоритетите и целите на Националната стратегия за младежта през съответната година. В отчета за дейността на Министерството на вътрешните работи се посочва, че през 2019 г. са установени общо 46 433 извършители на престъпления, включително регистрирани през предходни години, от които 40 749 на криминални и 5684 на икономически престъпления. През отчетната година, 19 197 правонарушители са млади хора на възраст 14 – 30 години, което е 41,34% от общия брой установени извършители. Непълнолетните лица, между 14 – 17 години, са 9,2%, а малолетните под 14 години са 3,4 %. В сравнение с 2018 г. общият брой на установените извършители е намалял с като най-голямо е намалението при малолетните извършители – със 7%. Броят на непълнолетните извършители се е увеличил с 2,7%. Структуроопределящи за детската престъпност продължават да са престъпленията против собствеността, като основно преобладават кражбите. Активна е превантивната дейност по отношение на младежката и детската престъпност, като Министерството на вътрешните работи участва съвместно с други държавни институции и НПО-та в изпълнението на националните програми, свързани с детското противоправно поведение и закрилата на децата. През 2019 г. в цялата страна функционират 163 „Детски полицейски управления“, в които се обучават 3699 деца на възраст от 8 до 12 години. По Националната програма „Работа на полицията в училищата“ са изнесени

непридружени деца, търсещи или получили международна закрила на различни езици, които ще бъдат предоставени на районните управления и публикувани в специализирания уебсайт „Детска сигурност“.

„Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ и кампания за студентския празник 8 декември. В рамките на кампанията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ са проведени Седмица за превенция на детската пътна безопасност и Ден на превенцията 29 септември. В кампаниите са обхванати абитуриентите и учениците от всички училища в страната. В кампанията за студентския празник са обхванати празнуващите в обществени обекти младежи. С Постановление № 21 от 1 февруари 2019 г. е създадена Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Решението на правителството за въвеждането на нов модел за управление на безопасността на движението по пътищата в Република България се базира на направения анализ и констатираните пропуски в областта и е съобразено с добрите практики и препоръките на международните институции, определящи като важен фактор за успех наличието на координационно звено, което да разработва, координира и контролира провеждането на тази приоритетна държавна политика. В световен мащаб пътно-транспортните произшествия са основната причина за смъртност сред младежите на възраст между 5 и 29 години. Процентът на смъртни случаи сред водачите на възраст между 15 и 24 години е два пъти по-висок от този сред по опитните по опитните шофьори. Друг важен акцент в оценката на участието на младежите в обществения живот е отношението им към престъпното и асоциално поведение. Отговорите на младите хора към нарушаването на правилата в голяма степен очертават картината в два основни аспекта: какво биха направили при нередно поведение или ситуация, както и равнището на гражданска отговорност. При проблем с личната сигурност 49% от младежите биха се обърнали към полицията. Следва да бъде отбелязан високият процент на младите хора, които не са граждански активни 69% не са подавали и не мислят да подадат сигнал срещу нарушение, на което са станали свидетели. Изводът, който може де се направи, е двупосочен – от една страна, това може да е оценка за безпредметност спрямо подобен тип действие, а от друга страна, може да се отчете, че това е липса на усещане за адекватни действия след подобен акт. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за“ 11, „против“ 7, въздържали се няма, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да приеме Проект за решение за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2019 г., №

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление относно Годишен доклад за младежта за 2019 г., № 002-002-28, внесен от Министерския съвет На редовно заседание, проведено на 29 октомври 2020 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Годишен доклад за младежта за 2019 г., № 002-00-28, внесен от Министерския съвет на 15 октомври 2020 г. В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерството на младежта и спорта: господин Николай Павлов – заместник-министър, и госпожа Милена Андреева – директор на дирекция „Младежки политики“. От името на вносителя Докладът бе представен от господин Николай Павлов. Годишният доклад за младежта за 2019 г. е изготвен въз основа на чл. 5 от Закона за младежта. За целите на Годишния доклад през 2020 г. е реализирано национално представително проучване сред младите хора в страната, чийто възложител е Министерството на младежта и спорта. Докладът е съчетание от обобщената информация от всички институции, чиято дейност има отношение към младите хора в страната, данни от Националния статистически институт, Евростат и други национални и международни проучвания, свързани с тематиката на документа и отчетния период, и от националното представително проучване. Структурата на Доклада е съобразена с основните приоритети на политиката за младите хора в страната, залегнали в Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г., приета от Министерския съвет. Основните аспекти и приоритети, залегнали в Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г., са подобряване на качеството на живот на младите хора чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал за развитието на страната, насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на международния и междукултурния диалог и повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността. В Доклада е представена структурирана и изчерпателна информация за резултатите по всички основни приоритети и предприетите мерки и дейности от държавните институции и общините в страната за тяхната реализация за 2019 г. Направени са съответните изводи и препоръки за дейностите по отделните приоритети, като са предвидени действията, които трябва да бъдат предприети от страна на отговорните институции за подобряване на условията за живот и реализация на младите хора в страната. В хода на дискусията от членове на Комисията бяха поставени въпроси и коментирани теми, свързани с реалното финансово подпомагане на младите хора, на които отговориха представителите на Министерството Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 10 гласа „за“, без „против“ и 5 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Проекта за решение за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2019 г.,

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Аз благодаря, че има хора в залата, защото това е тема, която считам за изключително важна за българското общество. чухме, че се отчита какви приоритети имаме в областта на младежите. Колкото и да имаме приоритети обаче, трябва да видим какви резултати има от тези приоритети. Ние, разбира се, безспорно сме последователни и пак ще кажа от тази трибуна, че сме внасяли поне четири пъти за разискване наш Проект за Закон за младежта, който, разбира се, не стигна дори до пленарната зала. Ще видите сега нашите критики, които считам за обективни. Ще видите, че тази тема е важна и ние по нея имаме нужда от абсолютен консенсус. Ще Ви зачета някои числа, които ги има в Доклада – не ги казвам аз. Първо, поздравявам хората, които са правили анкетите за този доклад, защото в пълнота са обхванали реалната ситуация, доста работа са свършили, но всъщност вижте какво показва реалната ситуация! Ние, разбира се, сме изразявали коректно своето становище, но от Министерството през годините са заявявали трайна тенденция на подобряване на резултатите. Няма как да се съгласим, защото тревожните неща за нас не са малко. В Доклада се говори за Национална стратегия за младежта, която, забележете, е от 2010-а до 2020 г., тоест изтича Националната стратегия за младежта. Ние обаче нямаме никакъв анализ на този десетгодишен минал период, за да можем да стъпим на такъв анализ, да видим какви са резултатите от тази стратегия, защото сега имаме уверение от Министерството, разбира се, че се работи по нова стратегия, която е в бъдещ десетгодишен период. Но без анализ на старата как пристъпваме към новата? Помолихме в Комисията да имаме такъв анализ, надявам се, че ще ни бъде предоставен. Какво ще заложим в новата стратегия за младежта? В Доклада се сочат тревожните тенденции – в селата, ако не ме лъже паметта, в Доклада пише, че има 250 хил. млади хора, които се обучават и получават своето образование в тези български села. Да, но в този доклад се казва, че по-малко деца в селата завършват средно образование. Ето Ви една тревожна тенденция. Забележете нещо, което, даже меко казано тревожно, е крайно притеснително – 81 хил. деца никога не са ходили на училище, тоест те са извън обхвата на всякакви политики и програми, които би трябвало да бъдат прилагани. Както стана ясно, пари по повечето програми, или по всичките, има, но въпросът е как са разходвани и каква е тяхната ефективност? В Доклада пише, цитирам: „Различните условия за образование сред децата са предпоставка за проблеми при тяхната последваща реализация“. Защо има различни условия за образование, това е тема на съвсем отделен анализ, но аз мисля, че трябва да се обърне сериозно внимание на този факт.

там са близо 10%. Това също е проблем, и то проблем именно на тези програми, защото трябва да знаем, ако се прилагат, както сме уверявани, дали пък има достатъчно ефективност от тях? Прави ми впечатление, че на отчет в детските педагогически стаи са водени 9167 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях различни по своя характер престъпления. Броят им нараства с близо процент. Снети от детска педагогическа стая – забележете, са 44%, но това е не поради прилагането или ефективността на някаква програма, а поради навършването на тези лица на 18-годишна възраст

Отчита се висока зависимост на младежите от материално подпомагане от страна на родителите, което е до късна възраст, пак според Доклада. Тази тенденция се запазва в годините. Затова трябва да внимаваме с новата стратегия, за която говорих в началото. от младите хора в Анкетата са обявили, че пушат, 42% признават, че употребяват твърд алкохол, а едва 33% работят по специалността си – това, което са учили. са учили. Разбира се, тук има още много данни, но тъй като напредва времето, накрая ще кажа: чухме и от докладващите, които четоха докладите от различните комисии – 58% от българските младежи са заявили, декларирали, че не спортуват. Аз затова казвам, че с общи усилия на всички в тази зала, разбира се, на хората, които са в Министерството, трябва сериозно да намалим този процент. Знаете за тревожните тенденции по отношение на здравословните и физическите показатели на българските младежи. нашата парламентарна група няма да подкрепи този доклад именно заради тези числа, които Ви изброих преди малко. Разбира се, има и още много други, но считам, че Вие добихте представа за това, което тревожи БСП. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Докладът за младежта е един изключително важен документ, който разглеждаме днес. Казвам важен, защото от своя страна показва какви са тенденциите в работата и развитието на младите хора и кои са нещата, върху които ние трябва да наблегнем. Аз ще обърна внимание на няколко основни точки в Доклада, а именно на младежката заетост, тенденциите, свързани с миграцията, доброволчеството и възможностите на младите хора за достъп до интернет и различни видове електронни устройства. Що се отнася до младежката заетост, трябва да сме наясно, тоест от данните, които са показани в Доклада, става ясно, че тя намалява, тоест младите хора, които не са заети, са много по-малко спрямо предходните години. Това е от изключителна важност, защото виждаме и още нещо в Доклада, а именно, че младите хора с по-висока степен на образование много по-лесно намират своята работа. Моето изказване ще бъде свързано и с това, което каза преждеговорившият. Тук е моментът, в който ние трябва да отбележим, че държавата със своята Стратегия за връщане на младите хора и на учениците в училище вече е осигурила около 1300 екипа. Ефектът от тези 1300 екипа са вече 6500 млади хора и деца, които са върнати в училище. Нещо много интересно се посочва в Доклада – че от тях 4000 деца са върнати в училище, а 2500 са нови за този обхват. Тук е моментът може би да споменем, че младите хора от своя страна смятат, че образованието в тяхното населено място – около 43% смятат, че е добро; 45% от тях смятат, че ще продължат образованието си в България. Тук идва моментът, в който трябва да поговорим и за миграцията. Една тема, която назад в годините беше доста обсъждана и е повод за доста дебати. Това, което наблюдаваме тази година обаче, е, че 43% от младите хора казват, че ще останат да живеят в мястото, в което живеят и в момента; 10% казват, че са готови да мигрират; тоест 18% казват, че са готови да мигрират в друг град, но да останат в държавата и 27% са готови да напуснат държавата. Защо казвам, че доброволчеството е една от темите, която е от изключителна важност? Смятам, че нашето общество има какво да учи още как да бъде подготвено повече за различните доброволческите инициативи. Защо отбелязвам като положителен този факт? Оказа се, че 50% от млади хора вече са били част от доброволческа инициатива и са готови отново да се включат, което ни дава идеята да мислим, че занапред в годините ние ще имаме едно общество, изградено от хора, които са свикнали на такъв тип доброволчески дейности. Накрая, за да не прекаляваме с изказването, нещо, което е от изключителна важност във времето, в което живеем. Почти 100% от младите хора имат достъп до интернет и почти 100% от младите хора имат достъп до мобилни устройства, от които могат да се възползват. За съжаление обаче, има една част от младите хора, няколко процента – не толкова голяма, които все още нямат такъв достъп. Знаете, това е тема и на разговорите, които водим за онлайн обучението. Важно е да се отбележи, че правителството към момента е поело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

тон. Трябва да обърна внимание, защото неслучайно наблегнах на едни числа, които според нас са тревожни. Даже бих искал да натъртя на тях именно поради това, както и Вие считате, че е изключително важна темата. Не би било лошо да направим специален дебат, разискване именно по тази тема. Защото българската младеж касае и децата, знаете много добре. Там има доста предложения какво положително да се направи в тази посока. Да натъртим на числата, тъй като и Вие споменахте проценти. Казахте, че са върнати 2500 в училище. Да де, но в този доклад пише, че най-голям дял имат учениците, заминали за чужбина, които са 7500, а това са 46% нещо, което е тревожно. Друго – казах Ви за педагогическата стая. Тридесет и пет процента от младите с висше образование живеят с родителите си. Може би това е една от причинете, поради които от по-малките населени места поради липса на материална осигуреност те не могат да излязат от тези места и остават да живеят там.

Разбира се, тревожното, изключително притеснителното число от 81 хиляди деца, които не са в никакъв обхват, не са ходили никога на училище. Така че всичко това трябва да се вземе под внимание и всички в тази зала да се отнесем най-сериозно към този въпрос. Ние имахме предложение, знаете – цял Проект за закон.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Ченчев, що се отнася до малките населени места смятам, че сте абсолютно прав. Тоест, казано е и в Доклада това, което казвате. Тук е важно да отчетем и една друга тенденция. Това, че младите хора в по-малките населени места казват, че не са – когато говорим за образованието, когато говорим за намирането на работа и така нататък. Това са тенденции, които мисля, че са нормални, имайки предвид, че по-елитните учебни заведения са в по големите градове. Относно начините за намиране на работа. Тук виждаме различни програми, Вие ги знаете. Те са показани в Доклада за това какво подготвят Министерството на земеделието, Министерството на икономиката и така Що се отнася до това, че 30% от младите хора не работят по специалността си, това е една тенденция, която не е нова за България, не е нова за Европейския съюз, бих казал и на световно ниво. С развитието на технологиите виждаме, че все повече и повече се наблюдава какви са възможностите, какви знания имат хората, а не толкова какво са завършили. Това отново е тема на друг разговор, когато става въпрос за образованието. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Танев. Колеги, предлагам Ви да прекъснем за 30 минути работа и да продължим с разискванията след почивката. Прекъсваме за 30 минути.